**Arlović, Mato (SDP)** Prelazimo na točku broj 8. – - Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju dva člana Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske Prijedlog akta primili ste u pretince. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti ovo? Ne. Otvaram raspravu. Nemamo prijavljenih za raspravu. Želi li se netko javiti? Ne. Ne. Zaključujem raspravu i o ovoj točki će biti glasovanje u, vjerojatno u 13 sati.